g. potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege,

Hvala

Hvala vam

Poštovane zastupnice i zastupnici, molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti s radom. Dakle imamo izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku mirovanja zastupničko mandata zastupnika Josipa Dabre i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Ivane Mujkić. Drugo, izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Ivana Šipića i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Ive Čaleta Cara. I treće, izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Damira Krstičevića i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Danice Baričević. Molio bih predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospodina Jankovića da podnese izvješće. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 2. sjednici održanoj 17. svibnja 2024. godine, pisanu izjavu zastupnika Josipa Dabre od 17. svibnja 2024. o mirovanju zastupničkog mandata zbog preuzimanja nespojive dužnosti potpredsjednika Vlade RH, ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva s danom 17. svibnja 2024. godine te prijedlog Domovinskog pokreta DP kojim se Ivana Mujkić određuje zamjenicom zastupnika koji podnesci su predsjedniku Hrvatskog sabora dostavljeni 17. svibnja 2024. godine. Josip Dabro izabran je za zastupnika u 11. saziv Hrvatskog sabora kao kandidat na listi Domovinskog pokreta pravo i pravda u 5. izbornoj jedinici. Budući da na navedenoj listi u 5. izbornoj jedinici nema neizabranih kandidata prema broju preferiranih glasova i iste političke stranke koji u trenutku izbora pripada zastupniku i stavlja mandat u mirovanje, Domovinski pokret je u skladu s odredbama čl. 42 st. 3 zakona, odredio Ivanu Mujkić, kao zamjenicu zastupnika. Povjerenstvo je utvrdilo da su ostvareni uvjeti iz čl. 9 st. 1 i 3 Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor za početak mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Josipa Dabre kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Ivane Mujkić. Slijedom navedenog, Povjerenstvo na temelju čl. 9 st. 2 i 116. Poslovnika Hrvatskog sabora te čl. 9, 11 i 42 st. 3 Zakona, jednoglasno sa 9 glasova za, predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika. Dana 17. svibnja 2024. započelo je mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Josipa Dabre. Danom donošenja ove odluke zastupničku dužnost zamjenice zastupnika počinje obnašati Ivana Mujkić. Drugo, Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 2. sjednici održanoj 17. svibnja 2024., pisanu izjavu zastupnika Ivana Šipića od 17. svibnja 2024. o mirovanju zastupničkog mandata zbog preuzimanja nespojive dužnosti ministra demografije i useljeništva u Vladi RH s danom 17. svibnja 2024. te prijedlog Domovinskog pokreta kojim se Ive Čaleta Car određuje zamjenikom zastupnika, a koji podnesci su predsjedniku Hrvatskog sabora dostavljeni 17. svibnja 2024. godine. Ivan Šipić izabran je za zastupnika u 11. saziv Hrvatskog sabora kao kandidat na listi Domovinskog pokreta pravo i pravda u 9. izbornoj jedinici. Budući da na navedenoj listi u 9. izbornoj jedinici nema neizabranih kandidata, prema broju preferiranih glasova iz iste političke političke stranke kojoj u trenutku izbora pripada zastupnik koji stavlja mandat u mirovine, Domovinski pokret je u skladu s odredbom čl. 42 st. 3 zakona odredio Ivu Čaleta Cara kao zamjenika zastupnika. Povjerenstvo je utvrdilo da su ostvareni uvjeti iz čl. 9 st. 1 i 3 Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor za početak mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Ivana Šipića kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Ive Čalete Cara. Slijedom navedenog, Povjerenstvo na temelju čl. 9 st. 2 i 116. Poslovnika Hrvatskog sabora te čl. 9, 11 i 42 st. 3 Zakona, jednoglasno sa 9 glasova za, predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja, početku zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika. Dana 17. svibnja 2024. započelo je mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Ivana Šipića. Danom donošenja ove odluke zastupničku dužnost zamjenika zastupnika počinje obnašati Ive Čaleta Car. I treće,

te prijedlog Domovinskog pokreta kojim se Ive Čaleta Car određuje zamjenikom zastupnika, a koji podnesci su predsjedniku Hrvatskog sabora dostavljeni 17. svibnja 2024. godine.

Budući da na navedenoj listi u 9. izbornoj jedinici nema neizabranih kandidata, prema broju preferiranih glasova iz iste političke stranke kojoj u trenutku izbora pripada zastupnik koji stavlja mandat u mirovine, Domovinski pokret je u skladu s odredbom čl. 42 st. 3 zakona odredio Ivu Čaleta Cara kao zamjenika zastupnika. Povjerenstvo je utvrdilo da su ostvareni uvjeti iz čl. 9 st. 1 i 3 Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor za početak mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Ivana Šipića kao i uvjeti za početak obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika

jednoglasno sa 9 glasova za, predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika. Dana 17. svibnja 2024. započelo je mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Josipa Dabre. Danom donošenja ove odluke zastupničku dužnost zamjenice zastupnika počinje obnašati Ivana Mujkić. Zahvaljujem predsjedniku MIP-a. Otvaram raspravu, zaključujem raspravu, pa prelazimo na glasovanje. Dajem na glasovanje prvo, prijedlog odluke o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Josipa Dabra i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Ivane Mujkić, molim glasujmo. Utvrđujem da je sa 127 glasova dakle jednoglasno donešena odluka kako ju je predložilo MIP. Čestitam zastupnici Mujkić Drugo, dajem na glasovanje prijedlog odluke o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Ivana Šipića i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika Ive Ćaleta Cara, molim glasujmo. Utvrđujem da je jednoglasno sa 127 glasova za donesena odluka kako ju je predložilo MIP i čestitam zastupniku Ćaleti Caru I treće, dajem na glasovanje prijedlog odluke o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Damira Krstičevića i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Danice Baričević, molim glasujmo. Glasovalo je 121 zastupnik i zastupnica, pa je donesena odluka kako ju je predložilo MIP. Čestitam i zastupnici Baričević vam svako dobro. /Pljesak./ Dakle sada ćemo preći na davanje prisege zastupnika. U Članku 7. Poslovnika utvrđeno je da predsjednik pročita tekst prisege, a nakon toga poimenično proziva zastupnike, prozvani zastupnik ustaje

Pročitat ću tekst prisege. Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštovati pravni poredak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak RH. Zastupnik Frane Tokić. Prisežem.